**Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 207. Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu, a izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina.

sustav izravnih plaćanja u poljoprivredi je u 2013. godini mora biti u cijelosti identičan onome koji se primjenjuje u EU kako bi RH već od godine ulaska dobila mogućnost povlačenja značajnih sredstava iz iz EU fondova koja su joj zajamčeni pristupnim ugovorom. Sukladno navedenome Hrvatski sabor je u listopadu 2012. godine usvojio Zakon o potpori poljoprivredi, ruralnom razvoju koji obuhvaća uređenje sustava izravnih plaćanja u razdoblju od 2013. godine, o odnosno pristupanja Hrvatske EU. Zakon je objavljen u NN br. 120/2012. Europska komisija dostavila je svoje očitovanje na prijedlog zakona nakon što je Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju donesen u Hrvatskom saboru u Hrvatskom saboru u kojem upozorava da pojedine odredbe zakona koje se odnose na utvrđivanje vrijednosti dodijeljenih izvornih plaćanja iz nacionalne rezerve nisu usklađene s pravilima zajedničke poljoprivredne politike EU. Stoga je sukladno dodatnim konzultacijama s Europskom komisijom bilo potrebno navedeno ugraditi u izmjene i dopune zakona, radi otklanjanja određenih nedoumica oko usklađenosti Zakona potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju s propisima EU s kojima se uređuje područje izravnih plaćanja u poljoprivredi posebice onima koji zbog pristupanja RH je bilo potrebno mijenjati. Predloženim izmjenama zakon je u cijelosti usklađen sa EU propisima, te su time stvoreni pravni preduvjeti za završetak procesa akreditacije Agencije za plaćanje poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Pitanja koja se uređuju ovim zakonom i posljedica su izmjene i dopune ovoga zakona su sljedeće. Znači, dodatno je definirana proizvodna godina, postupak financijske discipline na udio financiranja RH iz državnog proračuna u slučaju da su sredstva planirana u proračunu manja od udjela RH u omotnici za ZP izravna plaćanja. Utvrđivanje referentne 2011. godine za utvrđivanje vrijednosti dodijeljenih prava u 2013. godini iz nacionalne rezerve, te posebna prava na plaćanja iz nacionalne rezerve zadržavaju svoj status samo u slučaju prijenosa prava nasljeđivanja. Uskladba koju smo morali napraviti. Ona je napravljena u dva kruga konzultacija na vrlo visokoj razini u samoj Komisiji. Dobili smo njihovo očitovanje da je sad u cijelosti usklađeno sa EU legislativom i predlažem predlažem ovom štovanom Visokom domu da usvoji ovaj prijedlog zakona izmjena i dopuna. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Prelazimo na raspravu po klubovima.

Odmah na početku želim istaći kako će klub SDP-a prihvatiti ovaj prijedloga zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Hrvatska poljoprivreda i poljoprivredna politika nalazi se pred skorim pridruživanje RH EU i u razdoblju u kojem smo se obvezali uskladiti zakonodavstvo sa za zakonodavstvom EU. Ovaj zakon spada u set zakona kojim se vrše prilagodbe i uskladbe sa sustavom zajedničke poljoprivredne politike i pravilima korištenja europskih poljoprivrednih fondova, kako Europskog poljoprivrednog garancijskog fonda tako i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Pred mjesec dana točnije 17. listopada raspravljali smo također o Prijedlogu zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ovim veoma važnim zakonom uređuje se uvjeti i postupke za dodjelu izravnih plaćanja poljoprivrednim gospodarstvima, te njihova visina od 2013. godine, s obzirom da su tada važećim zakonom uređivala izravna plaćanja zaključno sa 2012. godinom. Izravna plaćanja obuhvaćaju: izravna plaćanja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima u prijelaznom razdoblju od tri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske EU. Zatim se uređuje visina izravnih plaćanja za proizvodnu 2012. radi usklađivanja sa iznosima potpore uređenim u pregovorima. Također mjere ruralnog razvoja od 2013. godine koje obuhvaćaju nacionalne mjere ruralnog razvoja i pretpristupnu EU pomoć poljoprivredi i ruralnom razvoju, što će se primjenjivati do konca 2013., te te mjere ruralnog razvoja od 2014. godine u skladu s EU propisima za novo programsko razdoblje od 2014. do 2020. Uređuje državnu potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju odnosu pravila za dodjelu potpore izvan okvira ZPP-a a koja se dodjeljuju iz državnog proračuna RH ili iz lokalnih proračuna jedinice lokalne samouprave, općine i gradova i jedinica područne regionalne samouprave odnosno županije, također inspekcijski i upravni nadzor nad provedbom zakona. Od 119 prisutnih u ovom Hrvatskom saboru za zakon je glasovalo 114 zastupnika. Međutim nakon donošenja zakona u Hrvatskom saboru Europska komisija je dostavila naknadno očitovanje na njega i stavila neke primjedbe. Primjedbe se odnose na neusklađenost pravilima ZPP-a kod utvrđivanja vrijednosti dodijeljenih izravnih plaćanja iz nacionalne rezerve. Sada predloženim izmjenama i dopunama otklonit će se eventualne nedoumice oko usklađenosti zakona s propisima EU-a i zakon će se u cijelosti uskladiti s tim propisima. Ovim izmjenama uređuju se sljedeća pitanja. Točno se definira proizvodna godina koja se poistovjećuje sa kalendarskom godinom kako to funkcionira u sustavu izravnih plaćanja u EU. U slučaju kada su planirana sredstva u državnom proračunu manja od udjela RH u omotnici za izravna plaćanja, jasnije se definira da se proporcionalna umanjenja primjenjuju samo na sredstva RH te se pripisuje kada će nerealizirana sredstva biti vraćena u nacionalnu rezervu. Utvrđuje se 2012. kao referentna godina. Propisuje se prenošenje posebnih prava na plaćanje iz nacionalne rezerve za osjetljive sektore u stočarstvu korisnicima bez prihvatljivih hektara samo nasljeđivanjem, i dodaje se mogućnost dodjele dopunske premije za ovce i koze te točno definira tko ju može dobiti i kolika je. S obzirom da smo o sličnom zakonu pred mjesec dana razgovarali, rekli sve o njemu, matično povjerenstvo je imalo i amandman koji je Vlada prihvatila, neću previše duljiti o njemu. Hoću samo reći da prijedlogom ovog zakona minimalno se mijenja važeći, jer se djelomično intervenira u samo 6 članaka donošenjem zakona do konca 2012. preduvjete za završetak akreditacije Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i realizaciju plaćanja u 2013. pa se njegovo donošenje, iznimno je važno, i klub SDP-a će ga prihvatiti. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub HDZ-a i kolega Petar Čobanković. Izvolite. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre sa suradnicom, drage kolegice i kolege. Evo nas ponovo nakon 40 dana ponovo raspravljamo o nečemu o čemu smo već raspravljali. Poštovana doktorica kolegica Vukobratović je bila rekao bih i iznimno kratka, jer je ona rekla da smo raspravljali nedavno prije 40 dana ili vi ste čak i datum točan rekli, ako se ne varam kada smo raspravljali i da nema više potrebe puno raspravljati o ovom zakonu. Dapače, ja mislim da bi tek danas trebali otvoriti pravu raspravu ali evo, slična situacija, slično vrijeme prisutnost hrvatskih javnosti je značajna jer smo na TV-maxu na saborskom kanalu, isto tako smo i kažem na nekom B.net-u što hrvatska javnost ima prilike sada slušati ovu raspravu iliti rekao bih polaganje dodatnog ispita iz onoga što smo dobili nedovoljnu ocjenu. A ima evo i nas, hvala bogu, zastupnika koji još uvijek i u ovo kasno vrijeme smo raspoloženi za raspravu. Pa evo moram vama i na samom početku kazati da sam na raspravi koja je bila prije 40 dana upozorio da zakon po mom skromnom mišljenju i mom nekom iskustvu koje vjerujem da ipak imam u tom pregovaračkom procesu od 2004. godine do završetka pregovora, sam rekao da će klub HDZ prihvatiti ovaj prijedlog zakona, ali sam zamolio gospodina ministra i pitao ga da li su u potpunosti iskomunicirali ovo sa Europskom komisijom? Pa smo dobili uvjeravanje da je sve iskomunicirano, da je sve kako treba. I naravno kada je bilo glasovanje i bio je rezultat, od 119 nazočnih, 114 i naravno zastupnici HDZ-a su digli ruku iz prostog razloga jer držimo da je to nešto što je potrebito. I bilo je potrebito i sad je potrebito donijeti ovaj zakon iz prostog razloga jer je to nešto što je ostalo u djelu usklađivanja našeg našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU iliti zakon koji završava reformu kompletnog sustava poticaja u RH i naravno da smo digli ruku. I onda nažalost vidimo da smo bili, moram kazati izmanipulirani, da smo bili na neki način dezinformirani i da smo digli ruku za nešto što nije dobilo prolaznu ocjenu. I sada, a možda i dobro da raspravljamo o ovome u ovo vrijeme, možda je dobro da je javnost, prisutnost javnosti takva kakva je, jer mislim da bi nam bilo možda i malo neugodno da ponovno raspravljamo o ovome, da bi se možda i crvenili, jer i na neki način i mi zastupnici smo pokazali jedno rekao bi neznanje kada smo prihvatili nešto što nije dio i nešto što nije dio pravne stečevine, za što je ministarstvo vrlo brzo po donošenju toga zakona dobilo negativnu pljusku Al' dobili smo je dragi prijatelji zastupnici i mi, jer i mi smo dali svoj glas, pogotovo, vjerujem svaka čast onoj petorici koji su prepoznali da ovaj zakon nije ono što bi trebao biti i nisu dali svoj glas. Čestitam im. Mi koji smo dali svoj glas trebali bi se sada isto tako na neki način stiditi. Ali evo iz toga, kada jednom čovjek bude prevaren onda postaje oprezniji i stoga ću sada isto tako kazati, nažalost, i zbog potrebe da se ovaj zakon donese, trebalo ga je donijeti po planu usklađivanja u 10. mjesecu. Sada je evo konac 11. mjeseca i kada smo ponovo temeljito prošao ovaj zakon čini mi se da ni dan danas ovdje nije sve onako kako je ispregovarano s jedne strane, a s druge da nije sukladno zajedničkoj poljoprivrednoj politici i zbog toga tko se jednom opeče, sada će biti oprezniji i zastupnici kluba HDZ-a će biti suzdržani kod donošenja ovog zakona uz najbolju namjeru da daju svoj doprinos i da pripomognu završetku procesa usklađivanja u djelu poljoprivrede sa pravnom stečevinom EU. Također moram kazati da je ovo po meni dosta nezbiljno. Da smo se poigrali sa nečim što je daleko bitnije, da li je zakon donesen, da li zakon nije donesen, da li je zakon usklađen, ali nažalost oni imaju svoje reperkusije. Reperkusije su u djelu potrebe, akreditacije Agencije za plaćanje. Agencija za plaćanje je institucija koja provodi, gdje moramo imati akreditiranu agenciju za plaćanje, da bi mogli povući sredstva i distribuirati je našim poljoprivrednicima sredstva iz EU, a mi smo vrlo blizu. Mi uskoro ulazimo u 2013. godinu. Vrlo brzo će doći i 1.7. i vrlo brzo će doći i početak 2014. kada bi trebali i doći novci, onih 25% za 2013. 2013. godinu iz izravnih, izravnih plaćanja. Da, mjesec dana se izgubilo na procesu akreditacije, mjesec dana se izgubilo i na krivim pretpostavkama za izradu procedura za akreditaciju na što su također bili upozoreni iz Europske komisije. Ali ja ću vas upozoriti gospodine ministre da je trenutno izuzetno velika odgovornost na vama. Ne znam koliko ste svjesni kolika je odgovornost na vama? Ali vi ste ti koji treba da izvršite akreditaciju Agencije za plaćanje. Na vama, ja vjerujem da vam sad nije lako. Nije lako ne izvršiti akreditaciju i dovest se u situaciju da 1.7. 2013. postanemo članica EU ali da budemo nešto poput Bugarske i Rumunjske i da ne povlačimo sredstva iz iz fondova za poljoprivredu s jedne strane. S druge strane je odgovornost, da li akreditirati nešto što nije spremno za akreditaciju i što se kroz reviziju, revizora Europske komisije može utvrditi, pa onda penalizirati, a onda u konačnici dovesti i do toga da država mora vratiti ona sredstva koja je dobila iz sredstava Europske komisije, i mislim da je trenutno vama najteže. Mi želimo Vam pomoći. Stojimo na raspolaganju, želimo i svojim iskustvom isto tako pripomoći ali ako hoćete nešto što vam iz iskustva mogu kazati a to je, nemojte nikad pokušavati sitne prevare prema Europskoj komisiji. Oni do utančina poznaju naš sustav, poznaju situaciju u našem zakonodavnom okviru i poznaju situaciju u našoj Agenciji za plaćanje i nemojte se dovesti u situaciju da možda zbog nekih trenutnih benefita pokušate neke stvari im proturiti, pokušati im neke stvari na krivi način prikazati i prezentirati kao da je to ono što oni traže jer tada ispadamo naivni. Tada posljedice mogu biti još i značajno gore. Stoga, ja vas još jednom upozoravam da itekako vodite računa o onome djelu, al' isto tako, nažalost, ja moram konstatirati da vi imate isto tako i dosta lošu situaciju u samom ministarstvu, vi imate situaciju da je dio ljudi koji su dali najveći doprinos u pregovaračkom procesu, nažalost nije više kod vas u ministarstvu, da je potražio neka druga radna mjesta upravo iz razloga, jer su držali da nisu na pravi način bilo valorizirano sve ono što su oni učinili u ovom periodu. To nisu bili stranački ljudi, to nisu bili političari, to su bili ljudi praktičari, ljudi poznavatelji situacije, i zato još jednom ću ponoviti, ne bih trenutno želio biti u vašoj koži, ali još jednom ponavljam nije to sad pitanje vaše kože, nije to pitanje vas, nije to pitanje vaše stranke. To je nešto što je iznad svega toga, to je pitanje hrvatske poljoprivrede. Mi vidimo, jučer smo vidjeli kolike su mogućnosti nacionalnog proračuna kada se govori o poljoprivredi. Vidimo da je došlo do drastičnog smanjenja proračuna za poljoprivredu, poglavito za subvencije, da se u dvije godine od izvršenja proračuna za 2011., to nije priča nego ono što je bilo realizirano, do prijedloga koji je dan za 2013. na subvencijama na poljoprivredi da je umanjenje negdje gotovo milijardu i 500 milijuna kuna iliti 40%. Ako još ne realiziramo iz sredstva Europske komisije, a budemo u zajedničkom tržištu bez ikakve carinske zaštite, kako se može očekivati od našeg poljoprivrednika da postignu istu konkurentnost kao i poljoprivrednici koji imaju drukčije uvjete, koji imaju znatno veća izravna plaćanja i koji imaju mogućnosti i koriste sredstva ruralnog razvoja. Tada nažalost naši poljoprivrednici neće moći na taj način, neće moći dalje egzistirati jer jednostavno njihova konkurentnost će biti značajno smanjena. I zato evo želim dodati svoj doprinos, ali konstruktivan doprinos u smislu ako imate bilo kakve potrebe za određenim prijedlozima, sugestijama stojimo vam na raspolaganju, ali tko se jednom opeče, drugi put je oprezniji, i sad mu nećemo dati potporu za ovaj prijedlog zakona. Vaša većina i to je zakonito će taj zakon vjerojatno izglasati, ali bojim se da se ne bi desilo da opet za nekih možda i manje 20, ah neću baš 20, jer sad imamo svega još dva tjedna rada, pa onda tek onda negdje od 15.1. ponovo počinjemo raditi, da opet negdje za mjesec ili 40 dana, ne bi ponovo imali izmjene izmjena, izmjene izmjena, dopuna i dopuna Zakona o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Evo. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Repliku na vaše izlaganje ima Mladen Novak. Hvala lijepo. Moram iskoristiti ovaj silni medijski prostor za koji nisam ni znao da u ovom trenutku postoji dok kolega Čobanković nije najavio ove sve silne kanale koji nas prenose. Osvrnuo bi se na ovo što ste vi govorili vezano za samu proceduru, odnosno da ne kažem ponavljanje iste priče. Moram priznati da me iznenadilo da ste bili dosta blagi, da ste bili čak što više, da ne kažem prijateljski nastrojeni, a po mome, ovo daje do znanja da ova Vlada kompletno em nespremna čak u nekom dijelu mogu reći nesposobna. Neki elementi su, ja moram priznati da, na razini, šta ja znam, to na razini osnovne škole. Imamo situaciju recimo fiskalne blagajne, pa onda traži se od kupaca da šalju poruke, da prijavljuju, pa onda imamo Opći Porezni zakon di se traži da se prijavljuje kriminalce. Pa onda sutra ćemo čuti, imamo Zakon o braniteljima di se traže da jedan druoga ne znam šta treba odavat. retoričke akrobacije našeg premijera koji nam prebacuje, daj se vi odlučite iz oporbe jeste li za reforme, kad pričamo o selu, ili ste za zadržavanje postojećeg stanja po pitanju poticaja. Jel' poticaji su bili abnormalni, bili su enormno veliki, nisu dali rezultata. Zbog čega nisu dali rezultata? Zbog toga što su krivo korišteni. Pa po mome je to neozbiljno. Ako su krivo korišteni i zna se da su krivo korišteni, zašto onda, postoje kojekakve inspekcije, postoje kojekakvi organi koji to trebaju utvrdit, nać gdje, šta, tko i riješit taj slučaj. Ajmo sad zato što su neispravno, nekorektno, nepošteno, nezakonito korišteni, ajmo sad sve to srezat. Isteklo mi vrijeme. Hvala. Hvala lijepa. Ma evo, kažete bio sam blag. Ma bio sam upozoravajući, želio sam pokazati određenu kooperativnost i bio sam uvjeren da je to ispregovarano sa Europskom komisijom. U dva ili više navrata sam ponovio upit i kroz repliku sam poslije završnog izlaganja gospodina ministra, ponovo postavio upit i pitao da nije odgovorio na moj upit vezano za, da li je ispregovarano sa Europskom komisijom? Ali evo, tu smo gdje jesmo. I zato čovjeka da se jednom opeče al da postaje, ja bih rekao oprezniji. Ali moram kazati, spomenuli ste jučerašnja izlaganja od gospodina premijera, pa do gospodina ministra, moram kazati, reforme u poljoprivredi su završene, nema novih reformi. Mogu biti, nažalost reforme na gore, ali reforme usklađivanja sa zajedničkom poljoprivrednom politikom, reforme sustava potpore su završene. Ovo je završni korak onoga što je ispregovarano, onoga što je bilo za 2011. i 2012. sada se samo to primjenjuje od 2013. pa na dalje. Nema novih reformi u poljoprivredi, nema novih načina isplate poticaja, znate. S druge strane Hrvatska nije bila rekorder u poticajima. Hrvatska je došla u 2011. do 3 milijarde 670 milijuna kuna ukupnih subvencija, znači i prvog stupa i drugog stupa, a naš ukupni okvir koji smo ispregovarali s Europskom komisijom je cca 750 milijuna eura ili ako dobro računam, negdje 5 milijardi i 600, 700 milijuna. Znači, za naš maksimalni, ono što mi ćemo dobiti od Eurospke komisije, je za dvije milijarde više, naša poljoprivreda će dobiti 2 milijarde više nego što je došlo do maksimalnog iznosa 2011. godine. Znači još uvijek nismo na onim iznosima, došli do onih iznosa kojih ćemo doć. Nama Europska komisija nije dala ništa više nego što daje poljoprivrednicima drugih zemalja Europske unije. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa evo kolega Čobanković ja stvarno na vašu repliku ne bi rekla, na vaš govor ne bi rekla da je možda ministar išao s namjerom da prevari prije 40-tak dana ni ikoga nas ovdje u saborskoj sabornici, sabornici, ali da ali da ne prevari niti Europsku uniju. Mislim da je problem upravo u ovome što je on vjerovao možda tim nekim ljudima, koji su mu rekli da je sve to ispregovarano pa da je to onda na njemu da riješi situaciju u svom dvorištu, u svojoj kući. A ponavljanje je majka mudrosti, kako kažu, i evo to nam je sada škola, a s druge strane kada pričamo o glasanju da je 114 zastupnika od 119 zastupnika glasalo za ovaj zakon, svi vi, mi koji smo sjedili u ovoj sabornici prije 40 dana, još uvijek se živo sjećamo toga, da smo o tome upravo i pričali, jer nas je u ovoj sabornici kada smo imali paket zakona o poljoprivredi sjedilo ukupno 12 saborskih zastupnika zajedno sa našim predsjednikom Sabora i ministar koji je branio sve te pakete. Večeras nas ima 15, vidim da brojite, pa večeras nas ima 15 zajedno sa potpredsjednicom i ministar je opet, evo, brani, brani te svoje izmjene zakona i evo to mu trebamo priznat, a još jedanput ponavljam, mislim da neke stvari koje se kažu za ovom govornicom i koje su težina ministarske odgovornosti, a nakon toga se pokažu da ipak nije tako, mislim da to onda ostaje na ministru da riješi zbog čega mu je netko u njegovo ministarstvu reko da je nešto riješeno, a nije s obzirom da Rekli ste da je to negativna pljuska, da. Al' mislim da je više negativna pljuska nama saborskim zastupnicima i to je ono što nam se u kontinuitetu dešava,

Hvala lijepa. Da. Danas nas je nešto više. Rekao sam na početku svog izlaganja, prisutnost javnosti je nazočna kroz ove dvije televizijske kuće koje imaju direktan prijenos mi evo koji smo tu radimo, radit ćemo i dalje, ali ono što ja još jednom želim ponoviti. Ovo je prebitno i prevažno za RH, prebitno i prevažno za hrvatsku poljoprivredu i stojimo na raspolaganju, stavljamo se na raspolaganju gospodinu ministru ako ima bilo kakvih potreba, spremni smo mu pomoći oko rješavanja. Mislim da je ovo nadstranačko, nadpolitičko i nadideološko pitanje možda sam bio i malo oštar, znate, u svom izlaganju, ali još jednom želim naglasiti. Stojim na raspolaganju, spremni smo svojim iskustvom i svojim znanjem pomoći. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Na redu je klub HDSSB-a i kolega Igor Češek.

Poštovana potpredsjednice, ministre, kolegice i kolege zastupnici. Hrvatska poljoprivredna politika i hrvatska poljoprivreda nalaze se u razdoblju u kojem je zbog skorašnjeg pridruživanja RH EU potrebno učiniti konačne prilagodbe i usklađivanje sa sustavom zajedničke poljoprivredne politike i pravilima korištenja Europskih poljoprivrednih fondova. Europski poljoprivredni garancijski fond i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. To se prije svega odnosi na sustav izravnih plaćanja u poljoprivredi je u 2013. godini mora biti u cijelosti identičan onome koji se primjenjuje u EU kako bi RH već od godine ulaska dobila mogućnost povlačenja značajnih sredstava iz EU fondova koja su joj zajamčeni pristupnim ugovorom. Sukladno navedenome Hrvatski sabor je u listopadu 2012. godine usvojio Zakon o potpori poljoprivredi, ruralnom razvoju koji obuhvaća uređenje sustava izravnih plaćanja u razdoblju od 2013. godine, odnosno pristupanja Hrvatske EU. Zakon je objavljen u NN br. 120/2012. Europska komisija dostavila je svoje očitovanje na prijedlog zakona nakon što je Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju donesen u Hrvatskom saboru u kojem upozorava da pojedine odredbe zakona koje se odnose na utvrđivanje vrijednosti dodijeljenih izvornih plaćanja iz nacionalne rezerve nisu usklađene s pravilima zajedničke poljoprivredne politike EU. Stoga je Stoga je sukladno dodatnim konzultacijama s Europskom komisijom bilo potrebno navedeno ugraditi u izmjene i dopune zakona, radi otklanjanja određenih nedoumica oko usklađenosti Zakona potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju s propisima EU s kojima se uređuje područje izravnih plaćanja u poljoprivredi posebice onima kojima će se zbog pristupanja RH mijenjati. Predloženim izmjenama i dopunama zakon će se u cijelosti uskladiti sa propisima EU. Mislim da smo s ovom prvom stranicom rekli dovoljno. Rekli smo sve, koliko radimo navrat-nanos a krucijalne probleme u hrvatskoj poljoprivredi ne rješavamo. Što se događa sa hrvatskom poljoprivredom i hrvatskim selom? U dvije godine smanjenja 40% sredstava predviđenih za poljoprivredu. Što se dogodilo na nadoknadom štete od elementarnih nepogoda koje su pogodile Slavoniju, Baranju, koje su pogodile sve poljoprivredne proizvođače? Što je sa smanjenjem broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava? Da li na ovaj način se mi spremamo za ulazak RH u EU? Bojim se gospodine ministre, uz dužno poštovanje, da ne. Ovako kako danas, odnosno večeras izgleda sabornica, izgleda, otprilike tako izgleda i hrvatsko selo, prazno i opustošeno. Poštovani ministre, preuzeli ste vrlo odgovornu funkciju u jednom vrlo zamršenom resoru. Hoćete li moć odmotati klupko nevolja u kojima se nalazi hrvatska poljoprivreda? Po do sada pokazanome sigurno ne. Hvala. Hvala. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Jedina se prijavila kolegica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. večeras smo ovdje, 20 sati je. Čini mi se, da doista poljoprivreda je zadnja rupa na svirali, ali možda je, ali sigurno je gospodin Čobanković imao potpuno pravo. Dobro je da smo večeras ovdje i da to puno više ljudi ne sluša i ne gleda. Uvaženi gospodine ministre, danas smo ponovo sa istim zakonom. Ja sam vam prošli puta rekla na odboru da mi ne želimo vas niti ponižavat kao ministra, niti Ministarstvo poljoprivrede a ponajmanje ne želimo nanositi štetu poljoprivrednicima. Očitovali smo se na reagiranje vaših zastupnika iz SDP-a koji su nas prozvali, ne znam uopće zbog čega, zbog nekog čudnovatog postupka koji nikom nije jasan. Ali evo ga, Ministarstvo poljoprivrede od 2004. godine do 2010. godine, dakle 2006. su počeli pregovori, to su bili najteži pregovori, doista najteži, sa tri poglavlja, 11,12 i 13. Gospodine ministre, u ministarstvu su na tim, u tom pregovaračkom timu doista radili ljudi koji nisu stranački, i kolegice i kolege nisu stranački i vjerujte bilo je dosta primjedbi iz stranke zašto imam naše, ali ne, politika je bila ne naše, želimo stručne. Gospodine ministre da li ćete vi obzirom na ovakav način što se taj zakon vratio sada, vratio jer nije iskomuniciran nekoga kazniti od svojih suradnika? To bi bilo jako dobro, i osobno ću vam ja to postaviti pitanje, saborsko u ministarstvu. Možda to sada izgleda ovako oštro. Ne veselimo se i nismo zluradi, apsolutno ne. Zašto bismo bili? Da bismo uopće došli do ovog zakona vrlo često ste znali govoriti u svojim nastupima a evo ga i pred proračun da je dosta grešaka učinjeno u u radu ministarstva, da se traže kosturi, da nije ništa napravljeno, pa evo dozvolite samo, da bismo došli do ovoga danas, za što vam je rekao gospodin Čobanković, a i ja ću to podržat, bit ćemo suzdržani upravo zbog toga što se danas dešava. Mi smo od 2004. intenzivno su se povećavale potpore u poljoprivredi. Od 1 milijardu i 600 milijuna do 3 milijarde 670 milijuna u 2011. Potpore Potpore su se odnosile između ostalog na izravna plaćanja, podizanje trajnih nasada, na investicije, pa je npr. u tom sektoru nekih tisuću novih modernih farmi izgrađeno. Sve je to bilo u funkciji konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, npr. proizvodnja mlijeka sa 530 milijuna litara ili kilograma kako se sad govori na 680 milijuna litara je podignuta, dakle povećanje je za 150 milijuna litara, a što se tiče poglavlja 12. moram vam reći veliki uspjeh 91,9% je EU u suglasnosti u mlijeku. Veliki je to i dobar, odličan, i za čestitati postotak postotak zahvaljujući našim kolegama veterinarima i upravi tadašnjoj za veterinarstvo. Posađeno je 10 tisuća novih hektara vinograda, pa sa 20 tisuća danas imamo 30 10 tisuća novih modernih voćnjaka. Ali nije se samo o tome razmišljalo, razmišljalo se kamo će i na koji način će se čuvati to voće, pa je jednako tako sufinancirana izgradnja novih 12 ULO hladnjača kapaciteta oko 40 tisuća tona. Posađeno je i 5 tisuća hektara novih maslinika. Usporedno s tim uređivalo se i tržište poljoprivrednih proizvoda, sufinanciran je otkup mandarina, maslinovog ulja, grožđa. Sve je to stvorilo pretpostavku s jedne strane, povećanje proizvodnje, a s druge strane, poljoprivrednicima je osiguran legalan otkup i trženje, a to je istodobno se i reflektiralo kroz PDV od kojeg je imala koristi i proračun i država RH. Rezultati takve poljoprivredne politike vidljivi su, npr. mandarine. Od 2003. godine kada je ukupna proizvodnja bila 20 tisuća tona, postojali su problemi plasmana i trženja, između ostalog kao u mnogo naših poljoprivrednih proizvoda. Međutim, evo na ovom primjeru samo 2004. godine po prvi puta je sufinanciran otkup i preko 90% ukupnog uroda prolazi kroz legalne kanale trženja ali se i povećava proizvodnja. Danas odnosno 2011. godine taj otkup je bio 69 tisuća tona, negdje 2012. računa se da bi trebalo biti 70 tisuća tona. Financiranjem takvog otkupa povećala se konkurentnost ovaj put domaćih mandarina, međutim ali i izvoz, pa se sada izvozi 50 tisuća tona što količinski gledajući ali i financijski pozitivno djeluje na vanjsko trgovinsku bilancu. U isto vrijeme vršila se prilagodba sustava zajedničke poljoprivredne politike i upravo ovaj zakon o kojem ponovo pričamo je završetak tog jednog reforme sustava. Ono što smo govorili vezano za proračun gospodine ministre, a ovo sam vam dala samo malu naznaku jest to da doista svaka subvencija i svaki poticaj kroz ove godine utrošen je samo na korist poljoprivrednika, i upravo zbog ovakvih stvari. I još bih vam nešto hitjela reć, ne znam koliko znate, znam neke ljude koji sada rade i znam na koji se način radi. Trebali biste gospodine ministre malo više se upoznati, a malo manje pokušajte vjerovati ljudima koji nemaju iskustva. Na primjer jedna vrlo važna vijest za sve nas, a nije došla sada i zbog promjene vlasti nego je došla upravo zbog Poglavlja 12 koje. je tako ispregovarano, zbog svih radnji koje su prije toga učinjene, a to je npr. da od 2. listopada Hrvatskoj je dozvoljen izvoz svinjskog mesa i mesa divljači u EU. Ja sada nemam dovoljno vremena ovdje govoriti o svim, neću reći postignućima, ali u svim ovim s čime bi se mi mogli ovdje hvaliti, još jednom gospodine ministre, neću dužiti, kasno je, usklađeni su referentni laboratoriji. Napravljeno je puno toga i nemojte molim vas više kriviti ni bivšu vlast ni bivšeg ministra su oni krivi za ne znam, za proračun u kojem niste se mogli izboriti, niste, jednostavno niste mogli, niste, ja eto, ja vam to ne zamjeram. Vjerojatno niste imali političku potporu i to vam ne zamjeram. Niste vi krivi, možda biste vi hitjeli, ali na koji način će se koristiti ove omotnice gospodine ministre, u to je pitanje pitanja sa ovakvim potporama. I molit ću kolegice i kolege koji su doista u tom, ja ću reći sad fahu, da konačno krenemo o toj poljoprivredi razgovarati na način da ne pljujemo po svemu što je dobro da bismo istaknuli nešto što mi mislimo da je dobro. A na kraju se pokaže da i nije. I kao što je rekao bivši ministar, a sadašnji zastupnik Čobanković, mi smo svi u klubu HDZ-a spremni pomoći, a posebice vjerojatno ljudi koji su na tome radili, ali ovaj puta nećemo dignuti za, bez obzira što smo se za ovo borili, i bez obzira što su najteža, najkompliciranija poglavlja ispregovarana, a to je 11,12 i 13. Hvala. Hvala lijepa. Pa kolegice Sumrak, ne mogu se složiti definitivno sa vašim početkom rasprave nikako , i to isto, kažem i vašem stranačkom kolegi Čobankoviću. Nije dobro da je to u ovo doba dana i da nas je toliko malo. Ne, ne da bi se neko naslađivo sa rezultatom, sa posljedicama ovoga, nije cilj toga, to je apsolutno nebitno. Šaljemo poruku nažalost, ljudima koji od toga žive. Šaljemo poruku koliko je ovo stvarno bitno. To drugi puta za redom jer sad je nebitno. O.k. ako je prvi puta, al' ovo je sad drugi puta za redom da se to dešava u ovo doba dana ili noći, da budem precizniji, i da da je toliko zastupnika tu, da je ono očito svaka stranka ostavila nekog svog da nešto odradi i to nije, to je jednostavno loša, totalno loša poruka. Apel ministru, za razliku od drugih ministara, odnosno ne svih, al' nemojte shvaćati da sve što dođe sa ove oporbene strane da je čisto kritizerstvo i da je loša namjera. Nije loša namjera, svi mi želimo da ide, da to ide bolje. Ne može nikome od nas biti bolje ako vi loše radite. To je sigurno. To je valjda svima jasno. I čisto ono, ima i negativna ali ima i pozitivna pljuska. Pozitivna je ona odgojna, kolege iz HDZ-a kažu da im je ovo bila odgojna pljuska, pa je tretiraju kao pozitivnu. Malo šale, nemojte zamjeriti. vi ste malo u zakašnjenju. Nema više odgojnih pljuski. Odgovor na repliku, Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega ja se s vama slažem, ali ja sam to malo rekla onak figurativno, da je dobro da smo večeras ovdje. Naravno da bi nam bilo drago da smo dobili termin kad se to direktno prenosi na drugom programu, pa kad bi oni poljoprivrednici koji su zainteresirani da to bude. čini mi se da je ovo možda, ne možda, nego sigurno malo namjerno. Meni je bilo recimo izuzetno žao što jučer na predstavljanju proračuna nije bilo ministra Jakovine. Ja sam to čak i pitala zašto ga nema? Bez obzira što je poljoprivreda najvitalniji dio hrvatskog gospodarstva, doista je, čini mi se i bojim se i strah me je, da se o njemu tako momentalno ne razmišlja. Petar (HDZ)** Poštovana kolegice. Evo dozvolite ja možda nisam bio dovoljno jasan, a i vi ste sada rekli da nećemo glasovati, ali nismo jasno rekli iz kojih razloga. Pa evo dozvolite da kažem. I u ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona postoji određena po meni, rekao bih, nedefinirana, u potpunosti određene stvari nisu u potpunosti definirane. Pa između ostaloga u čl. 4. za promjenu stavka 5. kaže: „Korisnici koji se nalaze u posebnoj situaciji stavka 2. podstavka 4. ovoga članka jesu oni koji su izvršili ulaganja u sektor mlijeko, tov goveda te ovce i koze.“ Ne kaže se kada, u koje vrijeme, kakva ulaganja i sl. Zatim isto tako, u par slučajeva ovdje se ne ide na davanje određenih rješenja, nego se kaže da će ministar to svojim podzakonskim aktima propisati. I iz tih razloga nepotpune definiranosti samoga zakona, rekao sam da se Europsku komisiju ne može prevariti, možda bi najbolje bilo da povučemo ovaj prijedlog zakona pa da ga pokušamo raspraviti, ne znam ako je moguće, sljedeći ili drugi tjedan da se pokuša izvršiti određene, ja bih rekao preciznije formulacije, a da se ne dovedemo u situaciju da opet poslije mjesec dana ili 40 dana ne raspravljamo o tom zakonu. Evo iz tih razloga mi nećemo sada dati svoj glas. Gospodine Čobanković, slažem se s vama. Evo ga, a slažem se iz jednog razloga, što je u ovom pregovaračkom razdoblju u ovom području poljoprivrede iskomunicirano ispregovaralo preko 40 zakona i preko više od 400 podzakonskih akata i nikad se nijedan nije vratio natrag. Ja ne kažem da ministar mora biti upoznat sa svim, ne kažem, ali taj ministar mora znati tim koji će njemu raditi i ponovo pitam gospodina ministra, da li će biti kažnjen tim ili osoba koji su ovo učinili, praktički praktički su osramotili Hrvatski sabor, mi sami sebe što smo digli, nismo provjeravali, ali i Hrvatski Sabor koji je dignuo ruke za nešto što nije iskomunicirano sa Europskom komisijom. Hvala. U ime predlagatelja, ministar Tihomir Jakovina. Po onoj staroj, tko radi taj i griješi, ima pravo na grešku. U onom djelu u kojem smo eventualno kao ministarstvo pogriješili, ja mogu preuzeti odgovornost na sebe, ali ne stoji i kategorički odbijam da taj zakon nije iskomuniciran s Europskom komisijom. Na tehničkim razinama, na sastancima u Bruxellesu sa komisijom su isti oni ljudi o kojima vi govorite štovani kolega Čobankoviću i koji idu na te radne skupine, na njima radili i dobili ste informacije da je zakon usklađen. Ono što smo prijedlogom zakona koji je bio ovdje u Saboru pokušali ispraviti i pokušali unaprijediti i pomoći pravim proizvođačima, odgovornim proizvođačima, je da napravimo ono što je po nama od prvog dana naznačeno kao jedan od nedostataka u samim pregovorima, a to je referentna 2011. godina. Većina primjedbi u ovom naknadnom očitovanju su tehničke naravi. Jedna je osnovna bila, to što smo pokušali kroz ovaj zakon napraviti da se iz nacionalne rezerve linearno smanji količina za za smanjenu proizvodnju, iz jednog jedinog razloga. Vi dobro znate da ste produžavali rokove za prijavu i za tov goveda i za ostalo, da je dio proizvođača na neki način se odnosio špekulativno, odnosno s obzirom da je znao da je 2011. godina referentna godina po kojoj će u narednom periodu dobivati potpore, su podigli svoju proizvodnju, da bi je već u 2012. godini smanjili. Ima velik broj onih koji su zadržali svoju proizvodnju i koji će na taj način biti u podređenom položaju u odnosu na špekulante. To smo pokušali ispraviti, iako smo znali da to nije nešto što je u potpunosti u duhu odvajanje potpore od proizvodnje, odnosno što je čisti ZPP. Na taj način smo hitjeli zaštiti poljoprivredne proizvođače koji su zadržali proizvodnju. Nažalost, stigla je primjedba da to je nešto što nije sukladno i da to moramo izmijeniti. To smo prihvatili i odradili smo još dva sastanka sa predstavnicima komisije, tražili smo višu razinu koja može donijeti odluke i koja nam može reći, o.k. taj zakon je sada u redu. Kad spominjem nesretno ispregovaranu 2011. mišljenja smo i stava da bi bilo puno bolja i kvalitetnija solucija da ste ispregovarali tri godine, jer samo ću napomenuti da je i EU 2003. godine kad je provodila reformu izravnih plaćanja u smjeru odvajanja potpora od proizvodnje, referentno razdoblje ostavila 2000. i 2002. godina i oni su sami sebi postavili referentno razdoblje od tri godine jer na taj način imaju puno bolju sliku o tome šta je stvarno proizvodnja. I vi znate, dobro znate da je 2011. godine bilo podizanja proizvodnje zbog i isključivo u cilju toga što ste odredili ispregovarali da je referentna godina 2011. Bit će ljudi do nove uspostave paketa, do novog paketa 14., 20. bit u situaciji da imaju i jedno ili nijedno grlo ili istu količinu grla stoke u staji, će dobivat potporu, ako je veći broj zahtjeva na čiji uštrb to ide, stvarnih proizvođača koji su zadržali proizvodnju. To smo pokušali sa prijedlogom zakona koji smo uputili, na neki način korigirat, odnosno kad nismo mogli mijenjat referentno razdoblje, pokušali smo urediti kroz ovu odredbu. Nije prošlo. Ono što mi, što se ne mogu složiti i što me žalosti kao vašeg kolegu su etikete o manipuliranju, dezinformacijama, prevarama, o nestručnosti, nesposobnosti u ovom nivou osnovne škole. Ima malo više škole od osnovne škole mislim da ja i moj tim imamo dovoljno stručnosti i da hoćemo napraviti najbolje što možemo napraviti kroz zakonska rješenja. Ovu priču i to smo i na odboru slušali i ja sam sam osobno rekao da ću uvijek pohvaliti odnosno mjere i stvari koje su rađene, radile prethodne Vlade ili moj prethodnik u 6,5 godina koliko ste vodili su o.k. i od toga ne bježimo, al ću isto tako ko sada i resorni ministar koji je odgovoran za jednu od najdelikatnijih i najtežih i najvažnijih ministarstava u ovoj državi reći i sve ono što nije bilo dobro. Sredstva su bila veća i to smo se složili na odboru da ste 2011. koja je a propos svega bila predizborna godina, imali gotovo 3 milijarde 700 za potpore, prije toga je bilo 3 i 400, 3 i 500 u 2010., u 2009. je bilo 3 milijarde i 200, samo nažalost velikih učinaka od tolikih sredstava u potporama se ne vidi. Štovana kolegica je spominjala velik broj farmi, da, 120 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta fali tim istim farmerima, tim istim ljudima koji su ušli u ogromne investicije za koje je država značajna sredstva dala kroz kapitalne, zato što nemaju osnovne resurse za proizvodnju stočne hrane i nažalost zbog toga nam pada stočni fond. stočni fond. Zbog toga je stočarstvo prilično izloženo i najosjetljiviji sektor ovdje. 120 tisuća hektara našim stočarima nedostaje zemlje. To ćemo novim zakonom, zemljišnom reformom srediti. U deset godina po postojećem zakonu samo 260 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta od gotovo 890 tisuća hektara državnog poljoprivrednog zemljišta je stavljeno u funkciju, 10 godina 260 tisuća hektara. U bilo kojem obliku raspolaganja, to je zemljišna reforma i zato ide. Neću se s vama složiti da je sve betonirano stanje i da mi samo trebamo čekati, otvoriti i očekivati novce iz Europe. I vi dobro znate da možemo očekivati ono što je prvi stup, što su izravna plaćanja, za sve ostalo se moramo krvavo izborit. Moramo pripremiti naše poljoprivredne proizvođače, mora cijeli sustav drukčije radit, da što više projekata, kvalitetnih projekata napravimo i da na osnovu samo takvih projekata možemo povući sredstva. 333 milijuna eura nije nešto što će EU otvoriti blagajnu i reći samo izvolite. Za svaki ćemo se morat dobro izborit i to ovo ministarstvo i moj tim radi. Da li sam sretan sa svim suradnicima koji su u ministarstvu? Ne u cijelom sustavu sa agencijom imam 2600 ljudi. Ja sam došao s 15 ljudi unutra i ti ljudi će otić samnom. Većina ovih koji su u ministarstvu su ljudi koji su bili u sustavu i kad ste vi vodili ministarstvo i većina njih su na istim nivoima posla koji su odrađivali, oni koji nisu bili sretni promjenom ustroja ministarstva i promjenom načina su otišli. Tako da još jednom kažem, stojimo iza ovoga što smo napravili. Nismo mislili ni ovaj štovani dom a još manje komisiju prevariti, sakriti ili kako ste rekli manipulirati s bilo kim. Radili smo u dobroj vjeri, napravili smo prijedlog zakona koji nam je važan kako ste sami rekli i zbog akreditacije agencije i zbog pripreme sustava potpora koje će iduće godine krenuti već u prvom tromjesečju sa isplatom od siječnja kako smo rekli bar sa ciljem što bolje pripreme i olakšanja našim poljoprivrednim proizvođačima, ali isto tako, siguran sam i garantiram da cijeli paket onoga što radimo, bez obzira na limitirana sredstva koja imamo će dati efekta. Meni nije važno bit proglašen najsimpatičnijim ili najomiljenijim ili medijski primčljivijim ministrom, rezultati će govoriti o onome šta radimo i kako radimo, i na koji način. Ja sam siguran da je u okviru onoga što možemo i kako možemo, ćemo napravit maksimalno. Da je unazad osam godina problemi hrvatskih brodogradilišta riješeni u Vladama u kojima ste vi sjedili, mi ne bi imali problema da to moramo riješit u ovih par mjeseci i da moramo jednostavno kao blokirajući nalaz riješiti brodogradnju. Kolega Lalovac, čini mi se, jer sam malo slušao, naznačio koliko nas milijardi kuna čeka samo u kamatama. Jednostavno je ova Vlada na odgovoran način rekla kako ćemo se ponašati i sve ono što smo si zacrtali kao krucijalne i važne refrenske pakete, projekte, to ćemo ispuniti. Nije istina licitiranje sa iznosima koji su manji u proračunu, govorimo da je naš proračun nije samo potpora za poljoprivredu, nije samo poljoprivreda nego šumarstvo i vodno gospodarstvo. Niste ni jednom riječju rekli da između ostaloga smo vezano za projekte Hrvatske vode 225% realizacije onoga što je bilo, razdoblje prethodnih godina je vezano za investiciju. Ne moramo mi to iz Ministarstva. Preusmjerili smo ta sredstva radi institucija koja to može, koja to zna, koja ima osigurana sredstva. Ostalo sredstva koja imamo smo preraspodijelili za poljoprivredu za projekte koje trebamo. Projekti za VIP istraživanja su ove godine daleko najizdašnija. Povezanost znanosti sa poljoprivredom primijenjivo mi je posebno važan. mislim, siguran sam da je sad na kvalitetan način usuglašen, sve ono što slijedi, govorimo o onome što trebamo napraviti je Agencija za dobivanje akreditacije je u tijeku i tu neće i ne smije biti problema. Cijeli sustav je krenuo sa reformama, ne možemo promijeniti sve negativne trendove preko noći, ali dajemo sve od sebe. Dal' bih bio sretniji kao što ste rekli, da imam bolju ekipu, da imam kvalitetniju ekipu, da mogu imat protočniji sustav. Da, nažalost imam ono što imam i nastojim maksimalno dobro izvući od kolegice i kolega, a ima ih dovoljno stručnih i dovoljno dobrih u ministarstvu s kojima se može radit, ima onih na koje ne mogu računat i tražit ću da se napravi greška, da li namjerno il slučajno, tražit ću odgovornost. Evo toliko u samome obrazloženju. Mislim da i ja nisam najsretniji što smo na ovaj način morali sa izmjenom i dopunom u kratkom vremenu, ali jednostavno je nešto što smo morali korigirati i uskladiti sa sa EU zakonodavstvom. Pokušao sam dat kvalitetno objašnjenje zašto smo to napravili, opet kažem sa ciljem da zaštitimo prave proizvođače u odnosu na onaj špekulativni dio proizvođača koji je podigao proizvodnju isključivo u 2011. kao referentnoj godini da bi kroz sustav potpora imao određene benifit u narednom periodu. Usklađeno je do promjene odnosno novog reformskog paketa ZPP-a koji će bit reguliran za 14.-20. po kojem ćemo se i mi ponašati kao članica Europske unije će važiti ovaj Zakon o potporama koji je sada predložen. Zahvaljujem. Mogao bi se još malo referirat al bolje ne. Ovo je dobro da ste spomenuli 2. listopada i Uredbu o oslobođenju uvoza ali ću vas podsjetiti da je to posao koji koliko 5 ili 7 godina ste pokušavali pa niste uspjeli. Nadam se da će tako i u 2013. ,2014. ili 2015. isto što napravi dobro ovo ministarstvo bit samo zasluga već vaše Vlade i vašeg vođenja ministarstva. Ne bježimo od toga, još ću jednom reć, ono što je dobro na tome smo nastavili radit, ono što ne valja ćemo promijeniti. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Evo moram gospodinu ministru pojasniti zašto je referentna godina bila 2011. godina. Pa iz prostog razloga jer nismo imali vremena, iz prostog razloga što se 2011. je morala biti referentna, 2012. kompletna primjena SPS regionalnog modela, testiranje kompletnog sustava i 2013. godina prelazimo na financiranje iz sredstava EU i to je sva mudrost. Možete vi pričati šta hoćete. Al druga stvar, nemojte govoriti ono što nisam rekao, ni da ste nepošteni, nisam rekao ni da ste nikako nisam spomenuo vaše intelektualne sposobnosti, ali ja sam rekao da se samo ne može prevariti Europsku komisiju, to se pokazalo i na ovome slučaju. Imali ste naznake i imali ste informacije da ovo neće proći, ovaj zakon koji smo donijeli, a onda nas jeste dezinformirali, A druga stvar mogao bih puno toga odgovoriti ali kazat ću samo za zemljište, to često pričate, govorite koliko je u ovih osam godina zemljišta državnog riješeno, ali nažalost dragi kolega u 2012. nije gotovo ništa riješeno zemljišta. Jako brzo će proć i ove četiri godine. Rezultate i na zemljišnoj politici ćemo vidjeti i za četiri godine pa ih možemo komparirati. uvjerenja da će rezultati u periodu od 2004. do 2012. biti daleko veći, al' nažalost to nije dobro, nego rezultati koji će biti u periodu 2012. -2015. Sljedeća replika, Đurđica Sumrak. evo ja uopće ne znam šta da vam sad kažem, na evo ovu vašu zadnju rečenicu, da je to, nebitno čija je, razumijete. Ali da li vi znate što je svinjska kuga, jeste nekad čuli za to. Da li znate koje vrijeme je trebalo ne cijepiti svinje protiv svinjske kuge i znate li zbog čega je to bilo? Znate li da u EU ne možete izvoziti svinje koje su se cijepile su se cijepile dakle, ja vam to sad govorim zdravo seljački, da možete razumjet protiv svinjske kuge. Dakle, trebao je period da se dokaže da je Hrvatska slobodna od svinjske kuge. kuge. Pogledajte imate svoj tim taj fantastični, pa pitajte njih da vas malo instruiraju da bi EU konačno, konačno rekla o.k. sad je sve u redu, može se od sedmoga prodavati, znači izvoziti svinjsko meso i meso divljači. O tome sam ministre govorila, o tome. Vaš najuži tim, tih 15 ljudi, oni moraju bit ti koji znaju što traže i što hoće. To su oni i nitko vas ne mrzi, a jednako je tako i sa svim drugim, a ne mogu sad tu iz veterinarstva, malo je vremena, doista malo da vam sad o svemu govorim, ali raspitajte se malo. Raspitajte. I zadnja replika, Mladen Novak.

predstavnik Vlade za mene to stvarno na razini osnovne škole rekao, ako znate lopova, vi ga prijavite. Mislim da to stvarno nije baš neka razina. Sad ste malo prije spomenuli da pripremate poljoprivredne proizvođače da taj ulazak u EU bude stvarno kvalitetan. Asociralo me na izlaganje kolege Komadine danas, kad je reko samo pazite da ne liču u tim pripremama da ne bi bilo malo prekasno, jer meni barem po onome što nam ljudi kad nas zovu, što nam govore. Neću sad da kažem da ovo što govore kolege iz HDZ-a al se otprilike sve svodi na isto, više-manje sve su to ljudi sa istim problemima. I dobio sam SMS da postavim pitanje Zakona o poljoprivrednom zemljištu. S obzirom da ljudi pitaju, a zbog čega se to tolko dugo, sad ste godinu dana, odnosno niste još, ali tu je …/Govornik se ne razumije/… da su neke rađene prije ili da je sve odbačeno, ili ne znam kako ali definitivno Zakon o poljoprivrednom zemljištu je ono što ljude interesira. Hvala. Odgovor na repliku, ministar Jakovina. Poštovani kolega Čobankoviću, znam Hodogram što i kako je trebalo, što ne znači da referentno razdoblje nije mogla biti 2009. i 2011. Dala bi puno točnije podatke o poljoprivrednoj proizvodnji u Hrvatskoj i u onome što smo vezali za sredstva nacionalnih rezervi. Što se tiče ovih datuma, znam, al vi ste to uredno mogli i prije dvije godine doći jer je taj monitoring prošao i bilo je više ne to ni to ni sigurnosno, odnosno veterinarsko ni trgovinsko nego više manje političko pitanje. Šest mjeseci smo radili, strašno puno radili na nivou na relaciji. …/Upadica se ne Ja ne mogu ništa reći, jer predsjedavam, a vi molim vas, imali ste repliku. I vrlo kratko vezano za Zakon o poljoprivrednom zemljištu, da, brojke su, odnosno matematika je egzaktna nauka. Vrlo će se lagano gospodine Čobankoviću, usporediti šta je napravljeno u ovih deset godina, i što će napravljeno biti po novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Zakon je u Vladinoj proceduri. Zakon je u Vladinoj proceduri, kad smo napravili prijedlog zakona objavili smo ga na web stranicama našeg ministarstva. Napravili smo cijeli niz okruglih stolova, javnih rasprava, htjeli smo čut što više mišljenja, što više prijedloga, primjedbi, sugestija na taj zakon. Dobili smo ih u velikom broju, ponovo smo sjeli, odgovorno smo ih prošli, jedan dio njih smo i uvrstili u konačni prijedlog i mislim da je idući četvrtak na Vladi a poslije toga na prvom čitanju u ovom Domu. Tako da će Zakon o poljoprivredno zemljištu vrlo skoro ići i po njemu ćemo napraviti ono što je krucijalna stvar a to je stavit poljoprivrednu površinu u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Nažalost da je to napravljeno unazad 7,8,10 godina mislim da bi i naša poljoprivreda sasvim drugačije izgledala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno, a sutra u 9 i 30 počinjemo s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskiH branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Doviđenja.